Slijedeće replike poštovanog zastupnika Gordana Aleksića.

slijedeću točku, a to je: - Prijedlog zaključka o upućivanju zahtjeva Državnom uredu za reviziju za obavljanje revizije u HNB-u. Predlagatelj je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e temeljem čl. 165. Poslovnika HS. Vlada

htio bih vas podsjetiti da već 2.g. u HS nije došao redovito izvješće o HNB-u. Prema tome vas molim da apelirate na predsjednika HS da da se stavi što promptnije ta tema o izvješću HNB-a jer na ovakav način radimo cirkus od hrvatskog parlamenta gdje evo i danas raspravljamo o HNB-u, a nitko iz HNB-a nije prisutan na ovoj točci dnevnog reda. Hvala.

hajdmo dalje. Želi predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani zastupnik Branimir Bunjac, pretpostavljam. Hvala lijepo. Dat ću prethodno obrazloženje, ali bih tražio prethodno da se povuče ova točka sa dnevnog reda budući da nije održan Odbor za financije. Znači, ovo bi, sad bi imali jedan presedan da bez prethodnog nadležnog odbora ipak stavljamo temu na raspravu, mislim da to nije dobro, mislim da bi bilo najbolje da se ipak prvo održi Odbor za financije, pa da onda ja u ime kluba, u ime predlagatelja dajem obrazloženje. Hvala lijepo. Kolega Bunjac, nije to presedan, bilo je to već i ranije i to slijedom čl. 228., slijedom čl. 228. našeg Poslovnika, dakle, predsjedavajući može, može, ali ne mora, dakle, promijeniti redoslijed rasprave ili odlučivanja ako za pojedinu točku dnevnog reda nema izvješća nadležnih radnih tijela predlagatelja ili Vlade. a i to se događalo u prošlosti. Vi ste željeli da to dođe na dnevni red, imate sad …/Govornik se ne razumije/…dakle, prijepodne i ja ne vidim nikakvi razlog da mi zapravo ne raspravljamo o tome.

Pročitajte si konačno jedanputa, već ste dovoljno dugo ovdje da možete pročitat Poslovnik, pa da znate kad se može govorit, a kad ne i na koji način možete govoriti, postoje načini kad možete govoriti slijedom Poslovnika, jel? **Bulj, Miro (MOST)** Pa podržite prijedlog predlagatelja, nema, odbori ne funkcioniraju, vi ste

Kolega Bunjac, evo izvolite. Dakle, u ime, kao predstavnik predlagatelja, izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče HS, uvažene kolegice i kolege, poštovani državni tajniče, znači, mi danas raspravljamo o prijedlogu zaključka o reviziji u HNB-u. Ja sam dužan, znači, reći kratku kronologiju kako je došlo do ove rasprave, a ta je da je običaj u HS da da se prije rasprave na plenarnoj sjednici, održi odbor, nadležno radno tijelo, u ovom slučaju Odbor za financije i da je taj odbor bio sazvan danas ujutro u 8,45 sati i na njega su došli i vanjski članovi. Znači, došli su i predstavnici banaka i ne znam koga sve, kojih sve institucija, u svakom slučaju bilo je jedno 10 do 15 ljudi. Međutim, nisu došli saborski zastupnici, znači, nije bilo kvoruma jer su saborski zastupnici spavali, jako im se jako teško probuditi i doći u HS u 8,45 sati, to je ipak, moraju se ljudi odmoriti, jel da, posebno petkom i tako, popit kavicu, pojest klipić, pa onda dođu, da bi onda nakon toga, budući da nije bilo kvoruma, predsjednica odbora gđa. Perić rekla da sjednice odbora nema i da bi onda sazvala odbor ponovno u 10,30 još jednom jedan te isti odbor da onda ni na tom odboru ne bi bilo kvoruma, znači, došlo je samo 6 ljudi, ovoga puta bez vanjskih članova i onda se počelo govoriti kao da ti ljudi koji nisu došli na sjednicu odbora će glasati putem SMS-a i čak se tražilo da se rasprava održi bez kvoruma, na što mi u Živom zidu, naravno, nismo mogli pristati. I sada ja vas pitam ovdje, posve otvoreno, zašto se u ovom slučaju radi presedan i kakve mi to uopće zastupnike imamo koji nisu u stanju doći na svoje radno mjesto? Znači, imamo zastupnike koji ne dolaze na svoje radno mjesto, ne samo na plenarnu sjednicu, nego niti na odbor stručni kojemu je on član. I sad mi vi objasnite da netko tko ima plaću 15.000,00 kn i primanja 20.000,00 kn kad se uračunaju se one beneficije, paušali, odvojeni životi, stanovi, režije, putni troškovi, bla, bla, šta sve tu ide, znači, nisu u stanju dva puta za redom doći na odbor, niti na plenarnu sjednicu. I što sad da mi mislimo o tome i što mi sada uopće, što da i hrvatski građani misle o tome i što da javnost misli o tome i kako vi mislite da će nakon toga HS dobiti ocijene, ocijene ocijene kad bubu one ankete itd. Znači, od svih institucija u RH svejedno dal je to predsjednica, Vlada, Ustavni sud, HS, HS ima definitivno najnižu ocjenu, on ima ocjenu nižu od dvojke, znači, ima 1,8., 1,9., a svi vi znate da se sa tim prosjekom ne može završiti škola. Znači, mi smo u biti zaslužili da ponavljamo gradivo i to je ono što je vrlo loše i to je ono što ja sad na samom ovom početku sam morao reći i to je ono što derogira i degradira cijelu ovu raspravu, ne našom voljom, niti mojom osobnom, ja sam dva puta došao na tu sjednicu odbora, evo sad sam i ovdje, nego voljom onih kojima je posve svejedno što se u HS raspravlja, ljenčina kojima je jedino bitno dobivati plaću i ne talasati, da bi se dodvorili onima koji ih stavljaju na liste. Eto, tako vam stoji …/Govornik se ne razumije/… Što se tiče, nadalje, ove priče o HNB-u, vrlo je loše vidjeti da ovdje nema nikoga iz HNB-a, da ovdje nema ministra Zdravka Marića koji je, dakle, ministar financija, koji bi također mogao nešto reći. Čime se, dakle, javnosti šalje dodatna poruka da uopće nije bitno što se priča, da uopće nije bitno to što je oporba dobila daleko više glasova, nego vladajuća većina na izborima, nego je bitno tko priča i da sam kojim slučajem ja pripadnik HDZ-a onda bi ovdje bili i na odboru, bili bi i zastupnici, bili bi sve, bili bi ministar guverner, ali s obzirom da nisam, eto njih nema i to je ono što nije dobro. Što se tiče HNB-a i zašto se mi zalažemo za ulazak Državne revizije u HNB? Zato što smatramo da nešto s HNB-om treba poduzeti i to što mi tražimo da Državna revizija uđe u HNB, to je samo, slobodno možemo reći, palijativna mjera, to nije ni izbliza dovoljno što bi trebalo učiniti sa HNB-om, ali evo pokušavamo bar to, ali ni to nam, ni to nam vjerojatno neće dopustiti, vidimo da se trude cijeli dan da se o tome ne govori jer u stvari u HNB bi trebala ući, ne Državna revizija, nego bi tamo trebao ući i USKOK i DORH i policija. To je jedna kvazi institucija koja je uzrok brojnih zala u RH, tamo je, doslovce možemo reći zlo. To nije ni Hrvatska banka, ni narodna, a pitanje da li je uopće banka. To je jedna obična mjenjačnica, koje je napravila od hrvatskoga gospodarstva ovo što danas imamo, a to je znači potpuna propast, rasprodaja, uništenje i pretvaranje države u rentijersku državu, a ne više u proizvodnu, kakva je možda prije par desetljeća čak i bila. Direktan povod zašto smo zatražili ulazak revizije u HNB je taj što je HNB od 2017. godini, proizvela gubitak od 2,5 milijarde kuna, a što je u razdoblju od 2012.-2018. HNB se je zadužila za 2 milijarde eura, što nikada prije nije bilo i mi jednostavno želimo dobiti odgovor na pitanje, od kuda taj 2 milijarde eura dug. Znači 2 milijarde eura ili 15 milijardi kuna, to je bio direktan povod. Međutim, ovdje naravno postoji i cijeli niz drugih razloga, zbog kojih bi konačno bilo vrijeme, da se netko očituje javnosti. Spomenuti ću samo neke, toliko puta recimo, spominjane previsoke i nezakonite kamate. Tu je zastupnik Aleksić, koji će to puno bolje od mene elaborirati znači mi već odavno imamo pravomoćne presude, da se Hrvatskoj, kamate naplaćuju nezakonito, a ne samo da te kamate dakle, nisu vraćene preplaćene, nego što je najgore od svega se i dalje nezakonito naplaćuju. naplaćuju. HNB mogla je to spriječiti kao regulator financijskog tržišta, međutim, nije. Zatim je tu normalno pitanje švicarskoga franka, koji se vuče negdje od 2004., 2004., 2005.g. do dana današnjega, koje također nije riješeno. Oštećeni klijenti, brojne hrvatske obitelji, prisiljene su vucarati se po sudovima, živjeti u grču, neizvjesnosti, trošiti velika sredstva, umjesto, da taj problem riješe oni koji ga mogu riješiti, a to su znači državne institucije, prije svega HNB. Ona Ona te kredite nikada nije smjela niti dozvoliti, jer se znalo da su ti krediti prevara, imali smo slučaj Australije, '80.g. prošloga stoljeća, a onda kada su se već dogodile, onda je mogla, po ne znam, uzoru nekih drugih država, primjerice Mađarske, čak i Srbije, Poljske, taj problem presjeći bez to da se ljude tjera da sami istjeruju pravdu. Nadalje HNB dozvolila je nelegalne kredite, tzv. RBA zadruga, gdje su kojekakvi posrednici, često odvjetnici, pa možemo reći i otvoreno torbari, dolazili u Hrvatsku, davali ljudima kredite uz vrlo visoke kamate i što je još bitnije uz vrlo visoke provizije, koje su se ponekad penjale i do 25% a to je bilo nelegalno zbog toga što su ti ugovori trebali biti potpisani u Austriji, a bili su potpisivani u Hrvatskoj. Tu je također nekoliko desetina tisuća obitelji stradalo i još uvijek ima velike probleme zbog toga, upali su u dužničko ropstvo, koje praktički je doživotno. Nadalje HNB ne regulira tzv. kredite sa bandera i sa tramvajskih i drugih autobusnih stanica, vi dođete gdje god hoćete, u Zagrebu, na svakom stupu se nudi, ne znam, 10 kredita, ovakvih, onakvih, zatvaramo crne liste, nema veze ovrha, nema veze blokada nema veze što je umirovljenik nezaposlen, zaposlen, uvijek kredite možete dobiti, a stvar je u tome, da ti krediti se na kraju se ponovno plasiraju preko banka. Znači vi dođete u neku banku, ta banka vam ne odobri kredit u poslovnici, ali vam ta ista banka, preko te bandere i ponovno nekih lihvarskih posrednika odobrava kredit. Zašto tome nitko ne stane na kraj? Tko će na ta pitanja odgovoriti, to ne znamo i očito ćemo čekati tako dugo, dok se ova vladajuća većina ne pokupi ne pokupi tamo gdje joj je mjesto. Imamo isto tako u Hrvatskoj, otvoreno pranje novca. Imate dakle, mafijaške, kreditne institucije, recimo sa Malte ili sa Cipra, koje ovdje u Hrvatskoj, putem online interneta nude isto tako tzv. pozajmice i to doslovce se novac pere, znači mafijaški novac, ponavljam još jednom, ljudima se kaže, posudite 1000 kn na mjesec dana i kamata vam je 3 kn. A samo ako jedan dan zakasni, čovjek s plaćanjem kredita, onda mu je kamata 1000 kn nitko, nitko o tome ne govori, što poduzima HNB? Ništa oni samo sliježu ramenima i kažu ljudima, budite oprezni, mi vas upozoravamo. To je recimo znači guverner HNB-a on je kardinal Bozanić i on kaže, ja vas upozoravam protiv grijeha, nemojte ih činiti. To je znači uloga guvernera. Ili on je recimo meteorolog. Evo, mi imamo na čelu HNB-a nekakvog redizajniranoga Vakulu, koji kaže upozorenje, biti će na moru velika bura i nemojte isploviti. Nije to posao guvernera, da upozorava niti da ljudima soli pamet, nego je njegov posao da djeluje on to mora zabraniti, on to mora zaštititi ljude, on mora pomoći ovoj državi, a ne pametovat. Nadalje, ti isti ljudi, dakle, koji bi trebali zaštiti RH i njezine građane, za to su školovani i za to dobivaju plaće, ogromne plaće i pitanje je što još dobivaju mimo tih plaća i to je također jedan od razloga zašto bi revizija trebala ući u HNB. Ja sam ponavljao već puno puta, a mogu ponoviti još jednom u

nema imovinu, znači, on nema stana, nema auta, nema ušteđevinu, nema slika, nema sata, nema ničega,

Nije. Ja vjerujem da taj novac ipak negdje postoji, jedan dobar dio toga novca da on predstavlja ušteđevinu, neku zaradu, da je on negdje uložen, gdje, mi to ne znamo, po ovome što čitamo, radi se o siromahu. S druge strane, zamjenik guvernera, znači, njegov podređeni koji ima manju plaću, ima imovinu 35 milijuna kuna, kako je to opet moguće? Znači, taj čovjek da bi imao imovinu 35 milijuna kuna morao je biti zamjenik guvernera 200.g., on je 200.g. bez prestanka morao biti zamjenik guvernera, ne jesti, ne piti, ne plaćati režije i bilo šta da bi zaradio 35 milijuna kuna. Kako objasniti tako, tako recimo jednu čudnu, čudnu situaciju? Na koncu konca postavljam si pitanje zašto bi netko tko ima 35 milijuna kuna uopće radio u državnoj službi, zbog čega, šta će mu to, zbog nekakvog altruizma ili čisto ono dokolice, nije mu potrebna, a on ipak radi. Imamo li pravo sumnjati da ima u tome neki drugi interes? Ima. Sjetite se samo guvernera Rohatinskog svojedobno koji je iz Agrokora došao u HNB na 4 puta nižu plaću nego što je imao u Agrokoru. Ajde mi recite, iz kojeg razloga bi netko uzeo 4 puta nižu plaću neg što ima sad, zbog kojeg razloga? Očito je razlog, dakle, mogući da je on imao nekakvu ekstra zaradu, ekstra dobit do koje mi ne možemo doprijeti jer nemamo nikakav uvid u reviziju, nitko ne smije ući u HNB i saznati točno o čemu se radi. Kakvu politiku uopće monetarnu vodi taj HNB? Što predstavlja, dakle, tečaj kune vezan uz EUR-o i zbog čega nam uopće HNB forsira taj EUR-o da ga uvedemo kad se zna br. 1. da nemamo uvjete da ga uvedemo, 2. da su troškovi konverzije kune u EUR-o jako visoki i 3. najbitnije, da je ogromna većina hrvatskih građana protiv uvođenja EUR-a. protiv uvođenja EUR-a. Kako objasniti činjenicu da guverner HNB-a više radnog vremena provede u inozemstvu, nego u RH, on godišnje 150 do 180 dana negdje putuje, za to isto tako uzima milijunske troškove, plati hotel, plati avion, plati dnevnice, ne znam šta, tako dalje, ali očito, očito očito je možda da on upute o tome kako treba voditi HNB dobiva negdje u inozemstvu, a ne u RH. Čemu je služio onaj famozni sastanak u Kicbilu u vrijeme Vlade tima građevine? To su sve, dakle, stvari koja javnost vidi, koja javnost na neki način tjera na sumnju, a mi uporno kad pokušavamo dobit neki odgovor, a mi dakle, saborski zastupnici, najviša zakonodavna vlast u ovoj državi, to pokušavamo, znači, ovdje nema nikoga relevantnog tko bi nam na ta pitanja mogao odgovorit, sve se svodi na to, na jedan bahati stav, opet ti dosadnjakovići iz Živoga zida žele nešto znat o HNB-u, mi ćemo to opstruirati koliko god možemo proceduralno, a ovako i onako na kraju nećemo dozvoliti da se bilo šta sazna. je znači, to je znači ta problematika i mi jednostavno koliko god to sad bilo neugodno u ovom trenutku, mi ćemo na tome i dalje inzistirati, znači, inzistirat ćemo, nećemo stati, nećemo se predati, nećemo nestati, ne brinite se, što god učinilo, bit ćemo tu i jednostavno će se jednom prilikom morati saznati istina. Toliko za sada, hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića, izvolite. Evo, poštovani kolega Bunjac, ja sam kao predstavnik oporbi i član Odbora za financije i državni proračun došao jutros u 8,45 kad smo trebali se naći na odboru, čekao sam ne 15, nego 20 minuta, znači, prošla je akademska četvrt i meni nije jasno kako barem članovi HDZ-a i jedna iz HNS-a, znači, njih ima 7, mogli su doć to riješit, zašto oni petkom ne dolaze tako rano, zašto predsjednica zakazuje u 8,45 kada nitko tako rano ne zakazuje, mi smo došli, je li to ignorancija uopće ove teme, vas koji ste podnijeli taj zahtjev, a s druge strane kada je netko drugi u pitanju, nešto, oni svima sole pamet, znate, šalju etičke poruke, prozivaju, a sad vidite kako oni postupaju. Zašto se tako odnose loše prema radu …/Upadica: Hvala/…u HS? **Reiner, Hvala lijepa poštovani zastupniče Lovrinović, ne da oni ne dolaze u 8,45, oni uopće ne dolaze, oni nisu došli ni u 10,30, nisu došli ni sada u pola jedan. Znači, jednostavno jedan od razloga zašto zastupnici ne dolaze na odbore i na saborske sjednice je zato što oni o ničemu ne odlučuju, ne odlučuju, da oni odlučuju, da je njihova riječ bitna, oni bi došli, međutim, s obzirom na to da je njihova riječ potpuno nebitna, taman da i oni imaju neko svoje mišljenje, znaju da će od tog mišljenja morati odustati ako je Vlada rekla drugačije, to vam je, znači, ono klasično poltronstvo, ja imam mišljenje, ali ga govorim samo isključivo ako je to dopušteno, a ako nije dopušteno, onda ja svoje mišljenje zadržim za sebe i to je ono što nije dobro, a to je između ostalog razlog zašto su ti zastupnici danas, a i inače izostali sa svoga radnog mjesta. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeće replike poštovane zastupnice Grozdane Perić. Hvala poštovani potpredsjedniče. Pa evo kolega Bunjac, bitno je da naš guverner HNB-a nije astrolog jer onda bi to bilo najtragičnije, ali je činjenica da je novi Zakon o državnom uredu za reviziju donesen 6. ožujka 2019. gdje čl. 11., a onda i čl. 16. definira ovlasti državnog ureda za ulazak u HNB i kontroliranje dokumenata. Prema tome, ovo što vi ovdje prozivate zastupnike, onda bi trebalo provjeriti isto tako sve ostale zastupnike koji nisu u poziciji koliko puta su na sjednicama odbora.

vama Živi zid ide na živce, to je u redu. Međutim, ja sam osobno uvijek u HS, znači, u skoro 2,5,.g. nisam izostao niti jedanput, imate saborsku statistiku, znači, po aktivnosti sam četvrti zastupnik u HS, po govorima, po zastupničkim pitanjima, po replikama, sudjelovanjima na na sjednicama, povjerenstvima, različitim grupama za parlamentarnu suradnju i s time dobivam legitimitet da propitujem. Bilo bi žalosno da propitujem, a da u biti ja radim to isto. Prema tome, s obzirom da radim drugačije, imam, znači, pravo jednostavno

vidimo da u posljednje vrijeme da guverner Vujčić i HNB, nazvao bi to, hodočaste po fakultetima, hodočaste po institucijama i pričaju jednostranu, pristranu propagandu i on kao guverner HNB umjesto da tim studentima, umjesto da na institucijama priča objektivno i kaže i prednosti i nedostatke, pa onda da se otvori ta javna rasprava koja je objektivna, on već ima zauzeti stav i ide sa tim stavom prema javnosti i to je ta priča HNB-a. Osim toga, imaju na službenim stranicama neke ankete, naručene ankete gdje oni kažu, pazite, oni kažu da su građani za uvođenje EUR-a, sve normalne ankete poput Eurobarometra koje su službene ankete, kažu da hrvatski građani protiv uvođenja EUR-a. koja je direktno vezana za ovu temu, a to je, dakle, da HNB nije neovisna, nije neovisna jer da je ona neovisna onda bi prezentacija studentima i građanima bila objektivna kao što ste sami rekli, a mi, dakle, vidimo da je prezentacija jednostrana, znači, subjektivna i ide u korist, dakle, određenih interesnih skupina, a to su one koje smatraju da će EUR-o RH donijeti nekakve velike dobrobiti. Ako je EUR-o tako pozitivan kao što misli guverner Vujčić, neka objasni zašto ga nisu uveli Poljska, Češka, Mađarska i neke druge zemlje, Rumunjska, koje imaju uvjete uvesti EUR-o, znači, mogu ga uvesti sutra, ali ga ne žele uvesti i neka objasni zašto baš te zemlje koje ne uvode EUR-e, imaju najveći gospodarski rast trenutno u Europi? Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeće replike poštovanog zastupnika Gordana Aleksića. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče HS. Uvaženi kolega Bunjac, zahvaljujući nepoštenim i ugovornim odredbama banke su opelješile hrvatske građane u svim kreditima CHF, EUR i kunskim kreditima za oko 15 milijardi kuna. To možemo zahvaliti nečinjenju HNB-a, ali ne činjenju vlasti i svih onih koji bi trebali voditi brigu o tome da banke u RH posluju kako treba. Sudske presude, sve su u korist dužnika. Međutim, nakon sudskih presuda, samo privatno se dobije novac, ali globalno kad se radi o stotinu, 200, 300 000 ljudi, oni neće dobiti svoj novac ukoliko ne odu na sudove, pa vas ja pitam, što vi mislite, postoji li nekakva sprega između HNB-a i vlasti, pa čak i banaka u nekakvim lobističkim, nevidljivim krugovima gdje oni zajednički djeluju protiv interesa hrvatskih građana iako Ustav kaže da hrvatski narod bira svoju vlast i da je on nositelj vlasti, što mislite o tome? Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa zastupniče Aleksić. Znači, banke su uzele hrvatskim građanima nezakonito oko od 20 do 25 milijardi kuna, taj novac negdje je, on negdje je, možda je na računu ne znam djelatnika HNB-a, možda je na računu uprave banaka ali negdje je kod ljudi sa imenom i prezimenom, znači nije on nekakva energija u zraku, nekakvo ne znam da se nalazi na pustom otoku, nego se nalazi kod dakle živih i stvarnih ljudi, a taj interes koji ste vi spomenuli, sprega vlasti i sprega banaka se ogleda prije svega u tome da oni svi zajedno gledaju hrvatske građane kao brojeve, a ne kao ljude. Mi smo za njih brojevi, mi smo za njih krave muzare koje treba ono dakle jednostavno iskorištavati do besvijesti. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Želi li predsjednik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Da. Državni tajnik u Ministarstvu financija poštovani Zdravko Zrinušić. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Samo ću u kratko, u kontekstu mišljenja koje je dala Vlada tokom ljeta prošle godine išlo je u pravcu da se ne prihvati ovaj Prijedlog jedino isključivo iz formalnih razloga i formalne prirode u smislu čekanja stava i mišljenja Europske središnje banke koje smo bili obvezni pribaviti temeljem Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Znači, svi razlozi koji su tamo navedeni su isključivo iz formalne prirode, u međuvremenu ako se sjećate dobili smo i te odgovore Središnje banke, oni su ugrađeni u noviji Zakon o Državnom uredu za reviziju, i iz ovoga mišljenja u biti proizlazi da Vlada nema ništa protiv revizije Narodne banke, međutim pristupili smo Europskoj uniji, ugovor o funkcioniranju Europske unije da pribavimo odgovarajuća mišljenja koja moramo pribaviti i poštivati ih, i to smo kao Vlada bili dužni napraviti, i napravili smo. Evo, i htio sam samo naglasiti, znači svi ovi razlozi koji su bili, bili su formalne prirode u to vrijeme kada nismo imali stavove Središnje europske banke. Hvala lijepa.

nakon svih mojih prijedloga, nije postupilo onako kao što je predloženo, zašto nije na temelju već utvrđene nepoštene poslovne prakse banaka, prekinulo tu praksu zakonskim rješenjima, naime utvrđeno je da su banke nepošteno ugovarale kamatne stope, i utvrđeno je da su svim kreditima ugovorenim prije 2013. godine te kamatne stope nisu pošteno ugovorene, i banke su i nakon 2013. nastavile upotrebljavati te nepuštene kamatne stope, nisu promijenile svoje poslovanje, sudskom kolektivnom presudom je utvrđeno ne smijete se više tako ponašati, ali Sud ne može to prekinuti, to može samo izvršna i zakonodavna vlast, međutim vi niste učinili ništa po tome pitanju i zahvaljujući tome što vi niste ništa učinili, govorim o Vladi općenito,

Sljedeće replike poštovanog zastupnika Marina Škibole. to jest točno, međutim ulazak Državne revizije u Hrvatsku narodnu banku ne podrazumijeva miješanje u monetarnu politiku Hrvatske narodne banke. To je ono što je bitno, znači Europskoj središnjoj banci ne bi trebalo biti ništa sporno da Državna revizija uđe u centralnu banku i kontrolira financije, jer tim činom se država ne mijenja to jest ne miješa u samu monetarnu politiku, nego samo nadzire i kontrolira poslovanje Hrvatske narodne banke. Hvala. Odgovor poštovanog državnog tajnika. **Zrinušić, Zdravko** Evo hvala lijepa. Potpuno ste u pravu, slažem se s vama, to smo i govorili tijekom rasprave vezano za sam Zakon o Državnom uredu za reviziju, tu imam ispred sebe materijale baš iz toga razdoblja gdje smo komentirali i ugovor o funkcioniranju Europske unije i članak 7. Statuta europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a u kontekstu i Prijedloga gdje su se prelamale ili prelijevali u odnosu na monetarnu neovisnost i poslove koje bi radila Hrvatska narodna banka i ovaj dio koji vi spominjete. U tom smislu smo i u članku 19. stavili odredbu gdje Hrvatski sabor uvijek može zatražiti od Državnog ureda za reviziju obavljanje Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa. Evo meni je drago da je gospodin državni tajnik rekao da on ne može ništa učiniti po pitanju Hrvatske narodne banke bez odobrenje Europske unije, time ste vi u stvari priznali da Hrvatska nije samostalna država, to je vrlo loše. Ja bi to vrlo pojednostavio radi javnosti, znači to bi otprilike bilo kao da vi kažete ja sam samostalna integralna osoba, ali moj novčanik kontrolira Branimir Bunjac. Znači ako ja kontroliram što se dešava s vašim novčanikom, na koji način će te vi trošiti novac odnosno ako vi ne možete ni na koji način samostalno odlučivat o tome, onda vi oprostite niste samostalna osoba. To vam je taj jedan primjer, možda je kažem vrlo jednostavno, ali to vam je tako. Država koja nema apsolutni potpuni nadzor nad svojim vlastitim financijama, jednostavno se ne može nazvati državom, to je jedan od glavnih preduvjeta nečijega integriteta. Hvala lijepo. Odgovor poštovanog državnog tajnika. **Zrinušić, Zdravko** Hvala lijepa. Dakle, kao što i znate i sami ovdje smo pričali o Statutu europskih sustava središnjih banaka i u kontekstu poslovanja monetarnog poslovanja, ne u smislu nadležnosti hrvatskih nadzornih tijela da kontroliraju određene poslove, uključujući na kraju krajeva, tu je u raspravi spominjano i određene druge službe, a ne samo nadzorne službe Državnog ureda za reviziju. Hvala. Sada ćemo prijeći na raspravu, pa će prvi u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, uvaženi tajniče. Također na početku rekao da je po stavu Kluba MOST-a trebalo podržati zahtjev predlagatelja da bez mišljenja Odbora, stručnog mišljenja i zaključka odbora koji bi došao pred nas saborske zastupnike tribalo odgoditi dok se ne sastane taj odbor i naravno, ne bi se složio sa kolegicom da je oporba dužna držati kvorum većini, nego je većina dužna da ima kvorum, što znači da većina u odborima ne funkcionira. Ja bi ovdje krenio od onoga što smo govorili od samog početka, ono što je MOST tražio da uđe revizija u HNB, to je bilo brojni sporovi, napuštanje sjednice dok smo bili još u Vladi, nikako nam se nije prihvatilo to da revizija uđe u HNB. Smatram da ovim zakonom na koji se pozivate o Državnoj reviziji koja može ući u HNB, u biti, to je taj prijedlog koji smo mi davali kao oporba, MOST je davao ovi zakonski prijedlog i ostale kolege koji su ovdje, sad ne nažalost u velikome broju i žao mi je što tu nije SDP, ali SDP nije nikada ni podržavao tu

biti rekli porukom s ovim zakonom, revizija može ući u HNB, ali HNB nije dužna dati izvješće reviziji, što znači da revizija ne može napraviti jednostavno svoj posao da izvrši reviziju ako HNB nije dužna dati svoje izvješće, što znači, vi ste samo formu ispunili prema javnosti da kažete piarovski da mi smo oni koji su to riješili, al to je neistina. Ja bi kazao da je HNB ono što su rekle kolege prije mene, najmanje narodna i najmanje hrvatska, dugi niz godina je se o tome šutilo, je 4 milijarde kuna, ne na kamatama, ne na, na svemu je dozvoljeno da strane banke, nego na provizijama i naknadama 4 milijarde kuna godišnje su banke izvlačile iz RH, od naših građana gospodarstvenika. 4 milijarde kuna i govorilo je se negdje nešto manje od 500, naknada i provizija, o tome je HNB šutila, o tome je šutilo ministarstvo, ja kad sam o tome progovorio ovdje dobivši te informacije, naravno, ne nisam stručnjak financijski kao kolegica Perić, koja je dosta dobro to obavljala za vrijeme Kalmete u Zadru i ti su pokazatelji zaista i vidljivi, al sam dobio informaciju, tada je se čak mene napadalo, to nije istina da je 4 milijarde kuna u banke, da HNB šuti.

kad je raspisao natječaj o kuvarima koji će sljubljivati vina bijela sa oboritom ribom, a sa malo težom hranom, dalmatinskim pršutom, malo čvršća, jača, crna vina, sjećate se toga, radi čovjek što želi i ruga s nama. On to radi u taču u tim svojim barovima zajedno sa Emilom Tedeskijom i svojim prijateljima i to je njegovo pravo, ja neću njegova društva birati, ali je činjenica da taj čovjek je ključan problem HNB-a, naravno, vi ste ga i reizabrali u trenutku kada je bila utakmica Hrvatska-Rusija, kad je cijela javnost bila, naravno, u nacionalnom zanosu jer je hrvatska reprezentacija napravila ogroman uspjeh i očekivala se ta utakmica, vi ste ga reizabrali, guvernera u jutarnjim satima, ovdje se sjećam kada sam govorio ne izabrati čovjeka koji je sudjelovao u najvećem sistemskom riziku …/Govornik se ne razumije/…gospodarskom i financijskom da Agrokor koristi mjenice bez pokrića u visini od 10 milijardi kuna. Znači, oni su dozvolili tada Ivici Todoriću da 10, znali su za to, …/Govornik se ne razumije/…da tiskara papir obični novac 10 milijardi kuna i time je, znači, udario ne samo u gospodarstvo hrvatsko, nego i u monetarnu suverenost i doveo do financijskog rizika i vi ste toga čovjeka imenovali. Ja samo …/Govornik se ne razumije/…i digao kaznenu prijavu odmah protiv guvernera jer je on čelni čovjek Vijeća za stabilnost koje je dužno pratiti financijsku stabilnost sistemski važnih važnih tvrtki, koji je bio dužan izvijestiti HS svako 6 mjeseci o tome, ne da nije izvijestio, jel iko znao da postoji taj sistemski …/Govornik se ne razumije/…koji ima informaciju. Znači, ključna osoba koja je dozvolila Todoriću i Agrokoru da tiska novac na papir, znači, on je mogao na papir plaćati vam račune, mjenice bez pokrića, 10 milijardi kuna i taj čovjek vam je danas guverner, vi ste ga gospoda izabrali, krivca koji je imao, znači, izvršio financijski udar na monetarni udar i financijsku stabilnost i ugrozio je gospodarstvo. Ja sam digao kaznenu prijavu, državno odvjetništvo naravno ništa ne poduzima prema i Županijsko državno odvjetništvo zagrebačko koje bi trebalo bit nadležno, al s tim sam upoznao i državnog odvjetnika tj. glavno državno odvjetništvo i to su ljudi radili od struke, znači, točno je se i nitko nije ovo demantirao ovo što sam ja sad rekao, nitko nije demantirao. On je čovjek koji je bio zamjenik guvernera ili HNB koja je dozvolila da se proda 15 tona zlata, tko im je dao pravo da oni prodaju zlato koje je u vlasništvu hrvatskog naroda da bi pokrivali ove rupe kako bi sljubljivao hranu, crvene, sljubljivao hranu sa vinima i pićima. Tko je njemu dao pravo da on prodaje zlato? Meni je žao što je kolega Šuker otišao, pa da on, jel on je bio ministar, pa da nam pojasni tko je dao njemu ili guverneru, ne znam tko je donio odluku da proda se, znači, Ja bi se vratio na vijeće za stabilnost, to vijeće ima, znači, većinu iz HNB-a, na čelu je guverner, tu imamo predstavnika ministarstva, znači i ministarstvo je o tome bilo upoznato, a ministar Marić je znao sve, znači, on je znao od, i znao je da će ovo doć sve u biti da je to igra određena koja će doći, naravno da je šutio, ne šutio, on je tu sudjelovao, međutim, sve šta je se radilo uz pomoć gomilanja dugova dugova Agrokora i ostalih tvrtki, znači, sve je znao guverner, sve. Ja bi još tu kazao da kad govorimo o zlatu, da neshvatljivo je i građanima triba pojasniti da netko proda zlato bez pitanja građana, i mi smo jedna od malobrojnih država u okruženju koja nema zlata u svojim rezervama u Hrvatskoj narodnoj banci. Ja ne mogu uopće dobiti obrazloženje zbog čega smo mi prodali tih 15 tona zlata. Ja pitam bivše ministre financija, sad tu nije niti jedan, ali oni su tribali biti, oni koji su najkompetentniji, koji su najinformiraniji i žao mi je što ovdje nije ministar Marić. Oni su dozvolili u Hrvatskoj ne samo prodaju zlata, ne samo da netko tiska na ovaj običan papir, .../Govornik se ne razumije./... plaćati račune u visini deset milijardi kuna našim poljoprivrednicima, našim stočarima, zbog toga imamo sada Sinjsku mlekaru koja uvozi srpsko mlijeko, nemamo hrvatske mljekare koje bi tribale prodavati naša mlijeka na tržište Europske unije i tržište Kine, a na da potpisivamo mi sporazum sa Kinom o izvozu mlijeka, i nekakve protokole, mlijeka, mi nemamo još ne znam ima li uopće nekol'ko krava, tribalo bi donijeti, rekao sam da Zakon o zaštiti, znači o zaštiti posebnih hrvatskih krave .../Govornik se Hrvatska narodna banka je urušila Hrvatsku, od zaduživanja do do, a poglavito kad govorimo o štedno kreditnim zadrugama koje su ovdje uletile u med i mliko, pune im bačve i postaju vlasnici poglavito recimo na otoku Rabu tamo, dakle kolega Borić, on to dobro zna što su štedno kreditne zadruge napravile, al' to ne mogu napraviti u Mađarskoj ni Austriji, znate u Mađarskoj su dobile noge u tur, te štedno kreditne zadruge, u Austriji su ih proglasili da su ovaj nezakonite, progoni ih njihovo državno odvjetništvo, ali u Hrvatskoj te štedno kreditne zadruge mogu poslovati nezakonito, financijski ovaj davat svoj novac šta nije ni zakonom opisan, niti HNB, to je tribao zabraniti i stati, zaštititi te ljude. Šta se tiče uvođenja, vidimo da je preaktivan naš guverner oko uvođenja EUR-a, znači on nameće svoj stav da Hrvatska triba uvesti kao nekakvu obavezu, ne dozvoljava čak da i oni, naša politika, to je prihvatio Andrej Plenković, .../Govornik se ne razumije./... čak da se raspravlja pa da se raspiše referendum, pa neka narod odluči, da stručnjaci koji su za EUR-o ili protiv EUR-o izađu s svojim stavom .../Govornik se ne ako se uvede EUR-o ili što se neće dogoditi, jel' Hrvatska spremna za EUR-o, čak ne dozvoljavaju da mi referendumom, jel' ovoj Vladi je referendum nebitan, njih Ustav, ovu Vladu ne interesira, iz, po Ustavu vlast prolazi iz naroda, i da izravno izjašnjavanje referendumom u biti demokratski čin, nego on kaže, guverner, moramo mi uvesti

i ne žele, Mađarska, njima je draže da bude novčanica sa likom Tajanija, Junckera, Tuska, ovog-onog nego sa likovima povijesnim hrvatskim, i drugo, ja obrazloženje niti jedno ne vidim. Znači ja ne vidim niti jedno drugo obrazloženje kao u ovome trenutku ali kao obični građanin, znači nema javne rasprave o tome i oni glasovi koji su stručnjaka protiv uvođenja EUR-a vrlo su tihi, dok medijski prostor bruji i sa naslovnica od guvernera Vujčića koji je dozvolio ponavljam da

i o čemu se radi. I na kraju bi se vratio na onaj najveći problem, naravno da podržavam ovaj Prijedlog, davali smo amandmane, imali smo svoj Prijedlog i većina oporbe, sad je to dao kolega iz Živoga zida, govorili smo mi iz Kluba MOST-a, kolega Lovrinović, svi su oni, svi smo bili na sličnom tragu da revizija uđe u uđe u Hrvatsku narodnu banku, ali ne na ovaj način da Zakon kaže da mi smo, sad će Državna revizija imati pravo to nadzirati, a u biti ste rekli al' Hrvatska banka nije dužna davat Izvješće, što znači da Državna revizija ne može napraviti reviziju jer nema Izvješća ako ovaj nije dužan dati Izvješće. Znači to je još ruganje sa svim ostalim institucijama, a poglavito pogodovanje Hrvatskoj narodnoj banci koja funkcionira na način, ne znam tko ih vodi, a najmanje je Hrvatska, najmanje je narodna se ne razumije./... po pitanju kredita, evo franak slučaju, niti štedno kreditni zadruga stranih austrijskih koje pljačkaju hrvatske, nezakonito hrvatske građane, a i zbog čega, hrvatsku monetarnu stabilnost i financijsku stabilnost, niti gospodarstvo, zbog čega sam digao kaznenu prijavu protiv cijelog Vijeća za stabilnost, .../Govornik se ne razumije./... Ministarstva financija, HNB-a kao ključni i HANFA-e, svi su zatomili da su dali znači mogućnost jednom čovjeku, jednoj tvrtki deset milijardi kuna mjenica bez pokrića, što znači da su oni tada napravili u, jednom čovjeku dali mogućnost da bude tiskara novca bez pokrića. mi ni kune hrvatske ne tiskamo u Hrvatskoj, mi uvozimo i našu kunu, mi uvozimo hrvatsku kunu. Gdje se tiska hrvatska kuna? Pa postoji li u Hrvatskoj, ne, to je malo, .../Govornik se ne razumije./... ove naše kune gdje su naši Starčevići, Radić, mi tiskamo u drugim državama, pa mi nismo bili sposobni omogućit da hrvatski ljudi, stručnjaci, otiskaju hrvatski novac nego mi uvozimo i hrvatsku kunu, i hrvatsku kunu, i toliko o HNB-u, guverneru kojega ste reizabrali i pozivam državno odvjetništvo da kaže ko je omogućio da se napravi najveći rizik financijski, gospodarski, sistemski, monetarni rizik, a to je u slučaju Agrokor, to je HNB i vi niste, gospodo iz ministarstva dozvolili u ime Vlade da uđe revizija u ministarstvo, u HNB, nego ste zaštitili HNB da ne uđe pod krinkon mi smo stavili u zakon da uđe revizija, a u biti HNB nije dužan davati izvješća. To znači, vi ste zaštitili bilo kakvu mogućnost revizije

Željko (HDZ)** Sada ćemo se vratiti točci o kojoj smo raspravljali pa će u ime Kluba zastupnika HDZ-a, a pardon, u ime predlagatelja, poštovani zastupnik Branimir Bunjac. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Znači htio bih se samo kratko referirati na ovo što je govorio zastupnik Bulj u ime kluba MOST-a. Znači on postavlja pitanje zašto je HNB prodala 15 tona zlata, odnosno svo zlato koje je imala. To je dobro pitanje a još je važnije pitanje zašto je HNB prodala zlato za 6x nižu cijenu nego što je danas. Znači ne samo da smo prodali nego smo prodali daleko ispod cijene. I odgovor je u biti tu vrlo jednostavan. Zašto je to učinio guverner Rohatinski, učinio je to jer je to njemu osobno bilo u interesu. On je nakon što je prodao to zlato bio proglašen najboljim guvernerom u Europi. I čak mu se tepalo, sjećam se da je u novinama pisalo da je on odlično zaštitio hrvatsko gospodarstvo od recesije. Da će sada hrvatsko gospodarstvo zahvaljujući tim njegovim potezima biti otporno na sve udare koji mogu doći a vidjeli smo da se dogodilo upravo suprotno, da je baš zahvaljujući guverneru Rohatinskom Hrvatska ušla u recesiju puno dublju i težu nego bilo koja država članica EU i da se što je najgore od svega do dan danas nije Znači ove države s kojima se volimo uspoređivati, tzv. tranzicijske, Poljska, Češka, Mađarska, Rumunjska su se vratile na razinu iz 2008. godine ali Hrvatska se na tu razinu još uvijek nije vratila. Prema tome, ta nagrada koju je guverner Rohatinski dobio nije bila zbog toga što bi on nešto napravio korisno za Hrvatsku državu nego je dobio isključivo zato što je korisno učinio za strane financijske lobije, zato je nagrađen. Da je kojim slučajem radio stvarno za hrvatsko gospodarstvo i hrvatske građane nikada ne bi tu nagradu dobio, štoviše bio bi kažnjen, vjerojatno bi bio smijenjen. Ista stvar je i sa guvernerom Vujčićem, sada smo govorili o uvođenju EUR-a. Zašto guverner Vujčić želi uvesti EUR-o mimo svih, mimo svake logike i mimo volje građana? Pa zato što se nada da će zahvaljujući tome on osobno steći milost u stranim financijskim krugovima, da će biti još jednom ne znam izabran za mjesto guvernera, da će njemu biti dobro. Njemu je položaj guvernera način da on ostvaruje karijeru. On je sebi sam najbitniji. Isto kao i guverner Rohatinski. To nisu ljudi koji bi radili za građane, to nisu ljudi koji bi radili za narod, on radi uvijek i prvenstveno za sebe. I trebam li sad uopće ovdje naglašavati da je gle čuda nedavno je guverner Vujčić dobio nagradu za najboljega guvernera. Znači, to je to oni jednostavno polaze sami od sebe, ovoga gledaju kako bi zaštitili tu fotelju koju imaju, gledaju kako bi eventualno tu ostali što je moguće duže, da mogu da mogu ostali bi do kraja života i prenijeli tu fotelju na svoga sina itd., znači oni se u biti ponašaju kao nekakvi srednjovjekovni feudalci, a ne kao ponizni i skromni građani koji su tu da se žrtvuju bez obzira na to kako će oni sami završiti. I tako dugo dok takvi ljudi, dakle vode najvažnije institucije ove države dotle nam nema nam nema spasa, nema nam perspektive, nema nam budućnosti i sve do tada će naravno građani imati mišljenje o institucijama kao što imaju do sada, a to je znači da će ih ocjenjivati ispodprosječno odnosno ocjenjivat će ih jedinicom u najboljem slučaju dvojkom. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Lovrinovića, izvolite. Poštovani kolega Bunjac, vi ste sada opisali ulogu gospodina Rohatinskog o urušavanju hrvatskog gospodarstva i slažem se s vama. Ne znam da li ste upoznati da je upravo gospodina Rohatinski prije nekoliko dana promovirao svoju knjigu koja se zove Kriza u Hrvatskoj, u kojoj on opisuje da je sve radio kontra ovog što vi govorite. Dakle, da je on dobro radio, međutim sada kaže u knjizi da bi radio sve u puno toga drugačijeg i da država više se treba angažirat, da ekspanzivnija monetarna politika treba biti itd. Prisjetimo se da je prije 2, 3 mjeseca i Martina Dalić također objavila knjigu, znači imaju li ti ljudi sada potrebu pišući knjige da speru ljagu sa sebe, i dalje su vidite svi članovi skupine Borg, jel tako, svi su oni radili isto sa Agrokorom i sa Narodnom bankom itd. Kako vi gledate na taj fenomen pisanja knjiga i pokušaja pranja obraza? Branimir (Živi zid)** Hvala lijepa zastupniče Lovrinović. Pa evo ja nisam znao da Hrvatska ima toliko puno književnika. Mi stvarno evo imamo književnika na izvoz, ja pretpostavljam da će vjerojatno neki od tih novokomponiranih književnika možda će dobiti Nobelovu nagradu, to su sigurno ovako vrijedne, vrijedne zapisi, sigurno će se to jako čitati i ostavit će traga u povijesti. Evo imamo i književnika Sanadera recimo, isto je napisao knjigu ovoga, vjerujem da će to uskoro ući u lektiru, da će to i djeca čitati, tu se sigurno može naučiti jako puno o tome kako se žrtvovati za svoj narod, kako biti skroman i jednostavan ovoga požrtvovan, dobar otac domovine. Imamo i knjigu Vladimira Šeksa evo to isto sigurno su, to to su znamenita književna djela i drago mi je da piše vjerujem da će u budućnosti i biti i ovoga memoari guvernera Vujčića ovoga jedva čekam da ta knjiga iziđe. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Kolega Bunjac ja ću vam sad reći jednu crticu iz rada Hrvatske narodne banke. Vidite u vrijeme kada se kalio čelik kada smo tek otkrivali što to banke nezakonito rade, otkrili smo da banke nezakonito ugovaraju kamatnu stopu i da su nas sve prevarili za tu ugovornu odredbu i da nas pljačkaju rastom kamatnih stopa, svojevoljno na način da ih dižu kako se njima sviđa, bez matematičkih egzaktnih parametara. I onda smo potražili stranicu HNB-a i na stranici posvećenoj zaštiti potrošača pisalo je na jednom mjestu kako se određuje kamatna stopa u bankama i piše administrativnom odlukom banke i to je po njima bilo u redu. I mi smo prigovarali da to nije u redu, međutim oni nisu maknuli tu obavijest da je to u redu i da je to zakonito sve dok Vrhovni sud nije potvrdio da je takav način promjene kamatne stope nezakonit. Zamislite vi koliko je njima trebalo vremena s njihovom stručnošću i znanjem da promjene tu obavijest koja je bila u stvari suprotna zakonu. Hvala vam lijepa zastupniče Aleksić, pa znači ja jednostavno ne mogu vjerovati to što ste vi sada rekli da bi nama naše dobre banke to radile. Pa to su jako pošteni ljudi koji sjede u tim upravama, to su jednostavno humanitarne organizacije. Pa znate li vi koliko su oni nama dobra, dobra napravili, pa oni sada da bi nama nezakonito kamate uzimali. Ja to jednostavno ne mogu vjerovati, pa piše ne znam u Jutarnjem listu sam čitao da to nije tako. Stvarno doista ne znam od kud vam te takve informacije, ovoga možda, možda ne znam trebalo bi to provjeriti što vi govorite. Međutim, ono što je sasvim sigurno, sigurno je to da ako želite biti bankar onda je definitivno najbolje da banku otvorite u Hrvatskoj, jer naime nigdje neće na uloženi EUR-o imati veću zaradu nego što to imate ovdje kod nas. Hvala lijepa. Sad će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, pa evo u ime Kluba HDZ-a dakle mi podržavamo mišljenje Vlada, a to znači da odbacujemo ovaj prijedlog zaključka o upućivanju zahtjeva Državnog ureda za reviziju za obavljanje revizije u Hrvatskoj narodnoj banci, ne zato što se tome protivimo nego dapače zato što je ova Vlada stvorila preduvjete kvalitetne s novim zakonom, a i do sada je to bilo moguće da Državni ured za reviziju može svojim programom godišnjim planom revidirati i kontrolirati HNB. Dakle u tijeku dok je ovaj zahtjev došao je izrađen i donesen novi Zakon o Državnom uredu za reviziju koji vrlo jasno daje sve ovlasti Državnom uredu za reviziju i definira člankom 11. reviziju HNB-a, odnosno člankom 16. istog Zakona omogućava da glavni državni revizor donese godišnji program i plan rada Državnog ureda za reviziju pa između ostalog može revidirati sve ono što po zakonu tome sam Državni ured za reviziju može kontrolirati, dakle sve subjekte državnog sektora jedinica lokalne i područne, regionalne samouprave, pravne osobe koje se financiraju iz proračuna, pravne osobe kojima je osnivač RH ili jedinice lokalne i regionalne samouprave, društva i druge pravne osobe koje imaju, o kojima RH, odnosno jedinice lokalne samouprave i područne imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, pravne osobe kćeri koje osnivaju, pravne osobe čiji je osnivač RH itd.. I između ostalog, ono što je bila i novina u tome i političke stranke i HNB, pa i pa i pravne osobe koje koriste sredstva EU odnosno međunarodnih financijskih mehanizama. Dakle vrlo široko je dana ovlast upravo Državnom uredu za reviziju da uđe i da kontrolira poslovanje između ostalog i ovih pravnih osoba a isto tako i HNB-a. Prema Prema tome, ne stoji činjenica da Državni ured za reviziju ne može i nije mu dozvoljeno na bilo koji način ući u kontrolu.

na web stranicu naše HNB-a i vidjeti poslovanje i revizijsko izvješće koje se dogodilo za proteklu 2017. godinu. Tu možemo između ostaloga iščitati da naše međunarodne pričuve sa krajem 2017. iznose 15,7 milijardi eura, da su one rasle tijekom 11 godina, da je isto tako su u ovoj 2017. točno je ostvaren gubitak 2,64 milijardi kuna što je zapravo prvi negativni rezultat od 2003. Ali ako dobro pročitamo isto tako sve ono što piše onda je to i obveza po međunarodnim računovodstvenim standardima tečajne razlike se najprije u izvješću dobiti i gubitka moraju prikazati kao gubitak ili kao pozitivan rezultat a nakon toga se radi radi raspodjela samog dobitka, odnosno gubitka i na taj način se na teret u ovom slučaju dakle visokih pričuva od 15,7 milijardi eura se radi ispravak odnosno raspodjela i umanjuje se taj dobitak, odnosno međunarodne pričuve. Negativna tečajna razlika HNB-a ako dobro pogledate isto tako u objašnjenjima je 0,4 milijarde eura ili minus od 2,3% ukupnih međunarodnih pričuva, dakle to je ono što je naša HNB u 2017. ostvarila u eurima. Međutim, kada pogledate da je u 2017. je euro zamjetno ojačao u odnosu na američki dolar onda možete isto tako u statistici vidjeti da je Europska središnja banka ostvarila isto tako tečajnu, negativnu tečajnu razliku od 6,3 milijarde eura ili 10,1% pričuva. Središnja banka Njemačke je ostvarila minus od 6,5 milijardi eura ili 3,9% pričuva svojih. Banka Španjolske, 5,5 milijardi eura ili 9,5% pričuva svojih, Austrija od milijardu eura minusa ili 5,6% pričuva i Finska 0,7 milijardi eura ili minus 8,1% pričuva. Dakle nije to nešto što se dogodilo samo nama nego je upravo iz razloga što je euro ovo što sam rekla značajno ojačao u odnosu na američki dolar na taj način je došlo do negativnog financijskog rezultata i taj tečajni gubitak je ostvaren ostvaren u tom iznosu. Dakle u ovom slučaju ne možemo govoriti da HNB ima poseban i poseban i drugačiji status od drugih i da nije poslovala sukladno pravilima struke, dapače, kada pogledamo i u relativnom i u apsolutno iznosu onda vidimo da su naši rezultati puno manji, odnosno manje negativna tečajna razlika u odnosu na sve ostale države koje sam nabrojala. Kada želimo pogledati isto tako sve ono što se radilo tijekom 2017. godine a onda ćete u izvješću vidjeti samo poslovanje HNB-a da se vodila ekspanzivna monetarna politika, da su poboljšani uvjeti financiranja a to znamo da su kamatne stope pale. Isto tako fiskalna situacija se znatno poboljšala pa onda vidimo da su određeni trendovi u Hrvatskoj itekako pomaknuli i kad pogledate naše naše ostvarenje u dvije godine proračunskog viška, smanjenja javnog duga. Isto tako kapitalne pričuve i višak na tekućem i kapitalnom računu su veće, već 5.-tu godinu za redom. I u ovoj godini je ono povećano za 4,4% u 2017.-oj, dok je u 2016.-toj to bilo 3,9%. Kad pogledate kamatne stope, onda vidite da prosječna kamatna stopa na nove kunske, stambene kredite u 2017. su bile 3,9% dok je u 2016. to bilo 4,6%. Isto tako izvoz je porastao za 6%, 6,1%, omjer izvoza i uvoza ne možemo biti zadovoljni ali izvoz raste. A uz to potrebno je reći da je 82% štednje u eurima u Hrvatskoj dok je svih ukupnih obveza domaćih subjekata vezano uz euro je preko 73%. Dakle to je ono što o čemu se govori kada kaže se da je Hrvatska visoko eurizirana država i evo to su sve oni argumenti koje treba spominjati i koji govore u korist toga da jednog dana, ne sutra ali kad se postignu svi određeni preduvjeti za ulazak u euro zonu, dakle RM mehanizam 2 pa na dalje. Dakle svi ti preduvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi onda što kvalitetnije mogli ostvarivati mogli ostvarivati pozitivne rezultate, da bi smanjili taj valutni rizik da bi imali još niže kamatne stope, da bi privukli investitore i na taj način da bi zapravo svi ostali transakcijski troškovi koji sada postoje bili što niži. Evo dakle, treba baratati činjenicama i onim što se može iščitati i svima je dostupno na web stranicama HNB-a a isto tako i Ministarstva financija. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj Živog zida u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Goran Aleksić. …/Upadica Aleksić: Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, drage građanske i građani RH. Slažem se s kolegicom Perić što je govorila o tom manjku HNB-a, uzroci su poznati, sve je to u redu, ja ne vidim u tome neki veliki problem ali problem funkcioniranja HNB-a jest u njezinu nečinjenju, njezinu nepostupanju prema bankama koje nepošteno posluju i sve to nepostupanje HNB-a prelijeva se i na Vladu RH i na Hrvatski sabor. Mene kad ljudi vide često kažu opet ovaj je u švicarcima, ja uopće ne govorim samo o švicarcima, ja govorim općenito o nepoštenom poslovanju hrvatskih banaka. I ovaj put ću govoriti o sferi koja se zove nepoštena kamatna stopa gdje je HNB mogla i mogla i morala to spriječiti i sanirati nepošteno poslovanje hrvatskih banka jer je to njezin zadatak kao regulatora financijskog tržišta, kao regulatora rada hrvatskih banaka. Prije 20-ak godina hrvatske banke u stranom vlasništvu počele se u ugovorima primjenjivati ugovornu odredbu o promjeni kamatne stope koja se mijenja odlukom banke. Ugovarale su promjenjivu kamatnu stopu što je dopušteno ali su ugovarale da će se kamatna stopa mijenjati odlukom banke što nije dopušteno. I mi smo utvrdili sudski da to nije dopušteno. I već sam rekao u replici ali reći ću i ponovno, na stranicama HNB-a namijenjene zaštiti potrošača pisalo je kako je administrativna odluka banke o promjeni kamatne stope dopuštena i normalna pojava u poslovanju banaka. Ne, to niti je normalna, niti je dopuštena pojava u poslovanju banaka, to je nešto što je zabranjeno Zakonom o obveznim odnosima i to je nešto što nije dopušteno niti kada se radi o pravnim osobama, niti kada se radi o potrošačima. Zakon o obveznim odnosima je jasan, ugovorna odredba mora biti ili određena ili odrediva. Kada se radi o kamatnoj stopi ona je određena ukoliko je fiksna, ukoliko je promjenjiva mora biti odrediva, da bi bila odrediva u ugovoru moraju biti ugovoreni egzaktni podatci na temelju kojih se kamatna stopa smije i može mijenjati nakon što započne ugovorni odnos. Koji su to egzaktni podatci pa to je recimo neki fiksni dio kamatne stope koji nazivamo popularno marža i promjenjivi dio kamatne stope o kojem onda ovisi kasnije promjena kamatne stope u budućnosti. Taj promjenjivi dio kamatne stope mora biti tržišno provjerljiv i ne smije biti ovisan o volji niti onoga tko podiže kredit, niti onoga tko daje kredit, to mora biti tržišni element koji je provjerljiv, koji je egzaktan koji je jasan. Do 2013. godine nije bilo u Zakonu o potrošenom kreditiranju npr. točno definirano kako treba izgledati kamatna stopa i onda su banke govorile kako zbog toga što to do tada nije bilo definirano one nisu mogle to pravilno ugovoriti. To je teška laž. Upravo naprotiv zbog toga što to nije bilo točno definirano, banke su imale puno veću slobodu definirati te elemente kamatne stope na način kako je njima možda bolje, kako njima možda malo bolje odgovara. Međutim, one su uzele sebi slobodu da to definiraju tako da će se kamatna stopa mijenjati odlukom banke i onda su u pravilu te kamatne stope rasle. Kada se radi o kreditima s valutnom klauzulom švicarski franak koje su imale najniže kamatne stope na početku to je bila i u tom dijelu teška prijevara jer bi one ugovarale nisku kamatnu stopu, nižu nego u ostalim kreditima i onda bi vrlo brzo već nakon pola godine povećavale te kamatne stope čak i do 50% iznad početno ugovorene kamatne stope. Jer ako kamatnu stopu povećate sa 4% na 6% ta kamatna stopa nije se povećala 2%, nego se povećala 50%. To znači da se cijena kredita povećala 50% i to svojevoljnom odlukom banke. I onda budući da smo mi stalno ukazivali na taj problem Vlada RH je našla za shodno da ipak treba reagirati i da treba konačno definirati te elemente kamatne stope na pravila način. Pa je izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju koji su stupili na snagu 10. siječnja 2013. godine utvrđeno da se kamatna stopa mora sastojati od fiksnog dijela i od promjenjivog dijela koji može biti EURIBOR, LIBOR, može biti NRS ili neki drugi element, mislim da se radi o trezorskim zapisima kad se radi o kunama. I što su banke učinile? U novim kreditima su počele pravilno ugovarati kamatnu stopu, a u postojećim kreditima našle su za shodno i da je to njima u redu da na temelju takve zakonske odredbe same definiraju fiksni dio kamatne stope u postojećim kreditima, da same definiraju promjenjivi parametar i da samo dužnika s kojim su već ugovorile kredit obavijeste od danas vam je to tako. je to tako. I HNB je rekla tada ponovo to što banke rade u redu i u skladu je sa zakonom, a Goran Aleksić i njegova kompanija i dalje su tvrdile to što banke rade nije zakonito to je i dalje nepošteno i opet samovoljno definiraju kamatnu stopu. Međutim, da bi to bilo tako utvrđeno to se mora sudski utvrditi i sudski je to tako i utvrđeno. Međutim, samo onaj tko je išao privatno tužiti banku on je dobio taj svoj novac koji mu je banka opelješila i samo on je dobio za pravo da banke to tako stvarno nepošteno rade. Onaj tko nije tužio on je i dalje plaćao takvu nepoštenu i nezakonito povećanu kamatnu stopu. I nikom ništa. HNB ne reagira, država ne reagira ko ga šiša. I što se događa? Banke i dalje od 2013. godine pa sve do 2018. 5 godina tvrde kako su one na temelju Zakona o potrošačkom kreditiranju u postojećim kreditima pravilno utvrdile kamatnu stopu, sad je to zakonito i sad je to sve u redu. A dužnici i dalje dobivaju na sudu sporove kojih nažalost nema više od nekoliko tisuća. I na temelju jednog takvog sudskog spora gdje je utvrđeno da kamatna stopa nije pravilna ni nakon 2013. banka je uložila reviziju na Vrhovni sud nakon što je presuda postala pravomoćna i zahtijevala je od Vrhovnog suda, da Vrhovni sud utvrdi da je ipak ta kamatna stopa od 2013. u redu zato jer je banka na temelju zakona definirala parametre. Međutim, što je utvrdio Vrhovni sud RH, Vrhovni Vrhovni sud RH svojom presudom, revizijom u stvari, odlukom o reviziji 1172/18 utvrdio je slijedeće, utvrdio je. To što se banke pozivaju na zakon i to što banke tvrde da su one postupile po zakonu definirajući te parametre ne znači da su banke po zakonu i postupile, ne kaže Vrhovni sud. Da bi banke postupile po zakonu one su morale svakog dužnika pojedinačno pozvati, dogovoriti s njim te parametre i ugovoriti ih, jer ukoliko to nisu učinile to je opet samovoljna promjena kamatne stope, to je opet samovoljno utvrđivanje marže, to je opet samovoljno utvrđivanje parametra i perioda kada će se kamatna stopa mijenjati. Po mojoj procjeni ima 300.000 kredita ugovorenih prije 2013. godine u kojima banke i dalje primjenjuju takve kamatne stope koje nisu ugovorile s dužnicima. I ljudi nisu uopće o tome osviješteni, danas sam govorio o jednoj presudi upravo za EUR-o kredit gdje je Petar Janjić, koga zovu Tromblon ratnim imenom, dobio 3.177 EUR-a preplaćenih kamata zbog toga jer je banka upravo na takav način kao što sam opisao mijenjala kamatnu stopu u njegovu kreditu. Međutim, on je jedan od 300.000, on je jedan od 300.000 ljudi koji su mogli tužiti banku i dobiti svoje preplaćene, preplaćeni novac, bez obzira na valutu kredita. On je jedan od možda 5.000 koji su već tužili banke, on je jedan možda od onih 100-tinu koji su dobili već presudu u svoju korist. Ta njegova presuda još uvijek nije pravomoćna pa će slijediti žalba na Županijski sud, pa će Županijski sud tek za godinu dana možda utvrditi pravomoćnost, pa će se banka opet žaliti Vrhovnom sudu pa će uslijediti revizija, pa će opet biti neko čekanje do konačne odluke. I to tako traje, traje i traje. I tako 20 godina banke pelješe hrvatske građane i nikom ništa. Ne odgovara zato niti jedan guverner, ne odgovara za to niti jedan viceguverner koji je pravnik možda. U ovom trenutku viceguverner HNB-a je Bojan Fras, koji je pravnik, koji je bivši odvjetnik, koji jako dobro poznaje tu tematiku. Međutim, on nije baš aktivan u tome da se prekine tako nezakonito ponašanje hrvatskih banaka. On to prepušta inerciji, tko tuži dobiti će novac, tko ne tuži tko ga šiša. Pa kakva smo mi to država? Kakva smo mi to država koja gleda kako su banke otele hrvatskim građanima 15 milijardi kuna, dio na kamatama, dio na valutnoj klauzuli CHF, gleda i kaže imate kolektivnu presudu koja je pravomoćna, utvrđeno je tom kolektivnom presudom da ste vi u pravu, u kolektivnoj presudi piše, da banke su ugovarale nepoštenu kamatnu stopu, u kolektivnoj presudi piše, da banke su ugovarale nezakonitu valutnu klauzulu CHF. U zakonu piše, svi niži sudovi moraju postupati po kolektivnoj presudi ako vi privatno tužite. Izvolite na sud, tužite, za 2, 3 godine biti će pravomoćna presuda i vi ćete dobiti svoj novac. Evo, izvolite. Pa istina je, tijekom postupka ćete morati platiti 10, 15 tisuća, 20 tisuća kuna, ali to će vam na kraju banka vratiti. Koji problem? I onda čovjek koji ma 4 tisuće, 5 tisuća kuna plaću, koji ima od toga 2,5 tisuće kuna anuitet sa tih 2,5 tisuće kuna treba otići kod odvjetnika i reći ja bih gospodine odvjetniče da vi mene zastupate, znate mene je banka opelješila za to, to i to. Kaže odvjetnik znam, znam, ali znate ja radim posao kao i vi, ja moram zaraditi za život i žao mi je ali vi morate plaćati tijekom sudskog postupka sve to što se događa, ja vas ne mogu pratiti besplatno. Ja ne mogu čekati da se naplatim do kraja sudskog postupka jer ja radim taj posao koji radim profesionalno, ja moram zaraditi za svoj život, za sebe, za moju djecu koja se školuju u ovom trenutku, znate to, tako vam to neće ići. Jer ljudi bi svakako tužili kada bi imali neku garanciju da neće puno platiti do kraja sudskog spora. Međutim platiti će, platiti će, netko možda 7, netko 10, netko 15, netko 20 tisuća kuna. Treba 2, 3 godine imati taj novac da bi se moglo pratiti vlastiti sudski proces. I ja garantiram tim ljudima da će oni svoj novac dobiti natrag, hoće. Ali oni opet kažu ali ja nemam taj novac, kako ću ja sebe pratiti kroz sudski postupak. I zato je veliki grijeh veliki grijeh HNB-a, Vlade RH i Hrvatskog sabora što širom otvorenih očiju promatraju građane RH koji su opljačkani nezakonitim radom hrvatskih banaka, koji širom očiju prepuštaju građanima da sami tuže mada nemaju novca za tužbe, mnogi od njih i ja sam užasno frustriran zbog toga jer koliko god puta sam ovdje govorio o tome to ne dolazi do nečijeg mozga, to ne dolazi do nečijeg uma, to ne dolazi do nečijeg .../Govornik se ne razumije./... i dalje se prepušta sve struji, prepušta se inerciji i prepušta se ljudima da oni sami odu na sud i zatraže svoja prava. Međutim, ja neću odustati, ja ću i pokušati HNB još jednom dodatno osvijestiti da je to potrebno sustavno riješiti, Vladu RH također a i vas ovdje u sabornici nakon što se donese konačna odluka u slučaju Franak a to će biti vrlo uskoro, kada se odluči o revizijama banaka, biti će potrebno jedno sustavno rješenje da se ljudima vrati njihovih, ja bih rekao oko 15 milijardi kuna. To će biti dobro za ljude da se riješe tereta, to će biti dobro za državu jer će dio kroz potrošnju i BDP, kroz proračun uči u RH a to će biti dobro i za banke da konačno shvate da se ovdje ne smiju tako ponašati jer se tako ne ponašaju u EU nigdje osim istočno od Slovenije. Hvala. Hvala lijepa. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prvo će govoriti poštovani zastupnik Ivan Lovrinović. Izvolite. **Lovrinović, Ivan (Promijenimo Hrvatsku)** Hvala. U vezi ovog Prijedloga zakona o Državnom uredu za reviziju koju je podnio Živi zid i želim naglasiti da onog trenutka kada su u Sabor došle nove stranke počelo se govoriti o financijama, o financijama, o HNB-u, o bankama, o lošoj monetarnoj politici, o švicarskom franku itd., prije toga nitko ovdje nije smio zucnuti protiv tih institucija. Riječ je o tome da je u međuvremenu vladajuća koalicija, ona je shvatila da više ne može ovako funkcionirati, raditi, da su pritisci oporbe, da Državna revizija mora i konačno ući u HNB, provjeriti što se tamo događa, jer imamo dosta razloga za zabrinutost jer tamo mnogo stvari ne štima

inicijativu prvu za promjenu, za slanje državne revizije u HNB podnio sam znači u ime stranke Promijenimo Hrvatsku, još dok sam bio u MOST-u, nažalost to je tada odbačeno, meni je žao što MOST kada je bio 6, 7 mjeseci na vlasti, on je mogao promijeniti Zakon o HNB-u i mogla je već ući državna revizija ali evo šta ćemo ispalo je tako. smo osnovali stranku Promijenimo Hrvatsku i mi smo tražili da se izmijeni Zakon o HNB-u i Zakon o državnoj revizijij. Vidite, poslali smo obrazloženje i u Europsku središnju banku, oni su napisali čitavu knjigu objašnjavajući da se ništa ne smije, ništa se ne može. ovdje naši u Vladi kad nešto dođe iz Bruxellesa, iz Frankfurta oni znači odmah samo što se ne klanjaju dakle nema nikakvog zbora niti bilo šta drugo. I evo sada ovaj napor koji podnosi Živi zid, znači mi ne odustajemo mi smo ljudi koji o tim stvarima, dakle institucijama i fenomenima imamo vrlo slična stajališta uostalom o tome smo govorili na posljednjim parlamentarnim izborima. Dakle, a u ime stranke Promijenimo Hrvatsku mogu reći nećemo nikada odustati dok se ne provede monetarna reforma i mi smo u stvari ovdje prava oporba, ne ovi iz SDP-a, oni su izabrali doveli sadašnjeg guvernera, a vidite njega je ova Vlada HDZ-a zadržala, znači to su ljudi koji svima pašu, koji znači rade u interesu centara moći kako domaćih, tako inozemnih, al ne u interesu građana hrvatskih koji su osiromašeni lihvarenjem razno raznih institucija, a poduzeća su naprosto nosila teški teret otplate lihvarskih kamata, nerealnog deviznog tečaja itd., itd. E sad, što je ova Vlada napravila da nas sve skupa ajmo tako reći, pređe pod navodnicima? Oni su prije par mjeseci osmislili svoj prijedlog izmjena Zakona o državnoj reviziji, ali znate na koji način, na način da formalno pokažu građanima da oni nešto čine i da će poslati tamo konačno tu Državnu reviziju, ali kada pogledate za razliku od ovog što je kolegica maloprije govorila to nema veze s tim. Njihova su ovlaštenja, Državne revizije kad dođu u NBH znate što nikakva. Oni mogu tamo popit kavu, vidjeti koliko ima zaposlenih, koliko automobila, zgrada i to je to, potrošnog materijala. Ništa oni ne mogu preispitivati poslovanje, financijsko poslovanje, zapošljavanje itd., kada oni uđu u NBH vidjet ćete onda će svi mediji, jer svi su ovisni o ovoj garnituri, o ovoj vladajućoj trgovačkoj koaliciji, oni će sve na velika zvona reći, evo konačno vidite mi smo imali snage poslati tamo. I znate kakav će biti izvještaj? dakle ne mogu, Državna revizija koja inače kvalitetno radi svoj posao ona tamo neće moći ništa ni otkriti, zašto, jer joj neće biti dopušteno jer su oni uredili, zakonodavac je uredio ovde ova većina, da oni ne mogu ništa ni istraživati i ni do čega doći. I ne samo to, ovaj njihov prijedlog predstavlja degradiranje neviđeno postojeće Državne revizije. Znate zašto? Zato što su u ovom zakonu odredili nitko do sada nije nadzirao rad Državne revizije, pazite, ne ovim zakonom su rekli, e sad ćete vi imati svoje revizore, mi ćemo naći nekoliko komercijalnih revizora sa tržišta pa će oni nadgledat što vi radite. Dakle, to je pritisak na na Državnu reviziju u smislu sad ćete raditi onako pazite što radite. To je isto kao da Ustavnom sudu odredite par sudaca i kaže sad će oni nadgledati što vi u Ustavnom sudu radite. Znači, sve je farsa do farse i to su igrokazi za javnost. Međutim, ajmo nešto o konkretnim stvarima, pogledajte koliko se manipulira po anketama o mogućem uvođenju EUR-a u Hrvatsku. Pa HNB se pretvorila u PR agenciju, jeste vi to primijetili, oni plaćaju velike novce medijima da obavještavaju znači ono što oni žele da građani čuju, a oni poručuju dakle da EUR-o treba uvesti, da je to dobro itd. Ako je dobro, a 30 godina vi možete prigovarati znači nekom drugom, ali ja se bavim 30 godina, čitavu svoju karijeru, monetarnom politikom, međunarodnim financijama, međunarodnim ekonomskim odnosima, prema tome napisao sam dosta knjiga, znanstvenih radova, e pa ako ćemo tako razgovarat onda sjednimo za znanstveni stol, pa ćemo vidjeti što je tko napisao i kako može govoriti. Ne, ali svi vi ovdje navijački, vi iz vladajuće koalicije, vi ponavljate kao papige ono što kažu iz HNB-a, odnosno što kaže premijer Plenković jer oni se moraju dodvoriti Bruxellesu, a i sadašnji guverner mora se odužiti zato što je dobio novi mandat. E s vama skupa nama neće nikad svanuti znate i zato NHB plaća na naš račun, našim novcima, provodi propagandu kampanju da je EUR-o treba uvesti u Hrvatsku. Pa ako je pazite Poljska, Mađarska, Češka, Rumunjska, svi bolje od nas stoje, razvijaju se brže, imaju puno više stope rasta, Švedska koja je već dugo, Danska, Britanija nikad nije ni namjeravala, pa čemu ljudi žurite, pa dosta ste nas već uništili vi iz HNB-a, vi iz ove Vlade, očete nam zabiti zadnji, zadnji čavao u lijes Hrvatske i kao gospodarstva i kao društva. Pa gdje je vaša ljudskost i odgovornost? Vi ste operirani od toga. I zato dragi građani mi imamo samo jedan zadatak, mi imamo samo jednu dilemu kad dođu i dolaze izbori, hoćete li izaći, hoćemo li izaći na izbore ili nećemo. Ako izađemo na izbore odnosno vas 45% koji ne izlaze, pa mi ćemo ih pomesti razumijete i konačno ćemo se riješiti ovih slugana drugim i stranim i domaćim interesima. A ako ostanete kod kuće, važniji vam je roštilj, gledat televiziju, čitat novine e onda se nemojte žalit, onda putujte po Irskoj, tražite posao po Njemačkoj. A svako onaj tko ne izađe na izbore, a misli da prkosi vladajućoj ekipi ili oni koji su prije bili, znači ima krivo, on dvostruki glas daje njima. Znači što radi HNB kad govori o anketama? Ni jedna do sada istraživanja anketa nije potvrdila potvrdila namjeru HNB-a da treba uvesti EUR-o. Sve su ankete negativne, sve govore da većina hrvatskih građana ne želi EUR-o, da nismo spremni, da je gospodarstvo u teškoj situaciji, sporo sporo rastemo, da su dugovi veliki itd., itd., ali ali jednu anketu je naručila HNB, ona je platila i samo u toj anketi ispada da hrvatski građani žele uvođenje eura. Pa čak i u toj anketi oni manipuliraju odgovorima, pa ono što je trebalo smjestiti u kategoriju da su protiv uvođenja eura, oni su je pribrojili u kategoriju za uvođenje eura. To su neviđene manipulacije i znači guverner okolo sa članovima Vlade i sa izabranima ekonomistima jer uvijek isti nastupaju u medijima, oni hodaju po fakultetima, srednjim školama, tamo, vamo, znači vodi se jedna žestoka propagandna kampanja koja nije objektivna, gdje druga strana ne može iznijet svoje argumente, njima je sve na raspolaganju, mediji, sve se financira i prema tome, to je taj problem sa HNB-om, mi nikad nećemo na zelenu granu jer je HNB veći problem od Agrokora, on je veći problem od brodogradnje i dok njega ne riješimo, mi ćemo se valjati u blatu Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Škibole. **Škibola, Marin (Nezavisni)** Poštovani g. Lovrinović, slažem se sa svime što ste trenutno izlagali. Danas smo imali tiskovnu konferenciju upravo na temu HNB-a, uvođenje revizije, Državne revizije itd. i tu se zapravo vidi koliko je malo medija uopće bilo zainteresirano za tu tematiku. Znači za one tiskovne konferencije koje su sadržajne, koje govore o bitnim stvarima, koje govore o ekonomskim politikama, monetarnoj politici što je ključno za razvoj jedne države, tu mediji ne žele da dođu, ne žele prenijeti što se reklo, ne žele niti spomenuti, a kada netko pravi određene cirkuse, kada imamo određene ovdje incidente, svađe itd., e onda isti ti mediji su prvi

Oni se ne bave stvarima kojima trebaju, zašto? I s jedne strane jer ne znaju, nisu dorasli a s druge strane jer moraju slušat one i za njih koji hoće nešto drugo međutim HNB je ostvarila povijesno najveće gubitke dosad, 3,8 milijardi kuna do sad, stvorila je novi vanjski dug od 2 milijarde eura, znači ukupan dug u Hrvatskoj. Prema tome, mi imamo instituciju koja destabilizira, umjesto da se brine o financijskoj stabilnosti, ona sama destabilizira financijsku instituciju. Danas je bilo ovdje govora da negativne tečajne razlike, da je to sa punica, znate, da ništa ne znači i da se ne može isplatiti. U godinama kada je HNB imala pozitivne tečajne razlike, ona je uplaćivala u državni proračun, tada to nije bila sapunica, a sada kad su negativno, u milijardama, e sad je to sapunica. Kada dođemo, sve ćemo vas riješiti. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Slijedeća pojedinačna rasprava je trebala biti kolege Saše Đujića, nema ga, gubi pravo na raspravu pa že se slijedeća rasprava biti poštovanog zastupnika Marina Škibole, Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo u petak u 2 popodne raspravljamo po meni o važnoj temi a to je o ulasku Državne revizije u centralnu banku i mi ovdje vidimo trenutno 3 zastupnika iz vladajuće većine ali ono što je najzanimljivije jest da sa moje desne strane, od strane oporbenih zastupnika, nema niti jednog zastupnika osim nas trojice što je isto neki pokazatelj stanja gdje zapravo dobar dio zastupnika ovakve teme niti ne interesiraju. Danas smo imali isto i tiskovnu konferenciju na kojoj smo ukazali o tim manipulacijama anketama, što radi HNB, znači Eurobarometer koji je službeno ajmo reći sredstvo za ankete na razini EU-a, on je jasno utvrdio da u Hrvatskoj su građani protiv uvođenja eura, bar u ovom momentu. Znači da su hrvatski građani preko 50% protiv uvođenja eura i onda imate onda imate HNB gdje oni na službenim stranicama objavljuju neke ankete u kojima oni navode kao da hrvatski građani, više od njih da su zapravo za uvođenje eura i onda stave one koji stave neke odgovore kao da li ste za uvođenje eura za 5 g., da li ste za uvođenje eura za 10 g. i onda to sve stave pod istu kapu i kažu oni koji su za uvođenje za 5 g. ili za 10 g., e zapravo oni jesu za uvođenje eura. Na neki način navode kako se kaže „vodu na svoj mlin“ budući da im službene ankete ne idu u prilog. Već smo toliko puta raspravljali o nužnosti ulaska Državne revizije u HNB i slažem se sa time da otkad su se pojavili zastupnici tzv. trećih opcija, mi napokon imamo u Hrvatskom saboru da se uopće razgovora o narodnoj banci, da se uopće progovorilo o tome da bi Državna revizija trebala ući u Narodnu banku jer to niti SDP niti HDZ, oni nikad nisu uopće smatrali kadrim da se to preispituje, znači njima je HNB zasebna institucija, ona je prema zakonima neovisna i samim time prema tim zakonima to što je ona neovisna, smatra se kao da Hrvatski sabor, hrvatska Vlada, nitko ne bi trebao de facto imati nad ingerencijama njihove monetarne politike koje provode, ne bi trebalo se imati ingerencije nad time da Državna revizija uđe u centralnu banku iako raspolažu sa javnim novcem iako su njihove plaće u centralnoj banci duplo veće i od nas zastupnika i od nakraju krajeva i premijera, predsjednika Sabora, predsjednice države, znači i guverneri i vice guverneri, svi imaju nerealno ogromne plaće, iako rade u javnom sektoru i cijelo vrijeme, ponavljaju tu mantra, kao da su oni neka neovisna institucija, koja nikome ne bi trebali polagati račune. Često će reći iz HNB-a da oni provode ekspanzivnu monetarnu politiku. Mi kao ekonomisti, znamo, koja su obilježe, ekspanzivne monetarne monetarne politike, to su niže kamatne stope, visoka ponuda novca, veća likvidnost u sustavu. A danas u financijskom sustavu, vidimo da ništa od toga nije tako i onda kada njih pitate, da li vi provodite ekspanzivnu ili restriktivnu monetarnu politiku, oni će reći, da mi provodimo ekspanzivnu, a u praksi, efekti su dijametralno suprotni. Znači imate brodogradilišta koja propadaju zbog nelikvidnosti i zbog sustavnog uništavanja te grane. Jer tko je uništio proizvodnu industriju, brodogradnju, poljoprivredu u RH? Pa upravo ta monetarna i tečajna politika, koja ne pogoduje domaćim proizvođačima, ne pogoduje, proizvodnoj i našoj industriju, nego se pogoduje tom uvoznom lobiju i tim stranim interesnim entitetima, koji onda na uštrb naše domaće proizvodnje i na uštrb naših ljudi i hrvatskih građana, izvlače ogromne milijarde. To možete vidjeti kakve milijarde zarađuju banke ovdje i onda te milijarde prenose kod banki majki, koji su većinom stacionirani u Austriji ili nekoj drugoj državi, a Hrvatska nema usudio bi se reći, nikakve značajnije koristi, jer mi uopće niti u Hrvatskoj ne oporezujemo banke. Znači nama u opće nije sporno da banke iznose takve milijarde i fali novaca u proračunu i cijelo vrijeme se priča o demografiji i o padu nataliteta, da stanovništvo odlazi, da država izumire i sve to stoji, sve je to realnost, međutim, kada treba namaknuti novac, tamo di se može namaknuti novac, jer znači ne bi banke napustile RH, zato što bi stavili neki manji porez na određene financijske transakcije ili na neku njihovu dobit. Pa ne bi oni automatski napustili Hrvatsku. Znači to vlada niti HDZ-a niti ona bivša SDP-a nikada nisu niti, usudio bi se reći niti razmišljale o tome. Boris Vujčić jako rijetko dolazi u Hrvatski sabor. Imamo situaciju da redovito izvješće koje bi trebala podnijeti HNB nema ga ovdje u Hrvatskom saboru, već 2 g. znači nema ga od 2017. g. I samim time, on poručuje, što misli o ovoj insinuaciji, što misli o saborskim zastupnicima, a samim time što misli o hrvatskim građanima. Jer mi smo ovdje predstavnici hrvatskih građana, jedini imamo takvu vrstu legitimiteta, jer smo demokratski izabrani na izborima, a oni u Centralnoj banci misle da sustav funkcionira, na način kako oni funkcioniraju u Centralnoj banci. funkcioniraju na jedan nepotistički način, gdje, ako imate savjet HNB-a i rukovodstvo HNB-a, oni stave u savjet HNB-a iste ljude koji su u rukovodstvu HNB-a ili oni kažu, kada vi njima kažete treba državna revizija ući u Narodnu banku, oni kažu pa zašto treba Državna revizija ući u Narodnu banku, pa mi imamo već Državnu reviziju u Narodnoj banci. I onda kada uđete dublje, onda vidite, da zapravo oni imaju te neke privatne revizorske kuće, koji oni sami plaćaju i sada mi bi trebali očekivati da su objektivne te revizije i objektivna ta izvješća koja se nama ovdje serviraju. Zato kažem još jednom i ponavljam, vrlo je esencijalno i nužno da Državna revizija uđu u Centralnu banku. Nema tu nikakvom miješanja u monetarnu politiku. Prema tome, ugovor o funkcioniranju EU ili europska središnja banka, neće imati zamjerke na to, da Državna revizija uđe u Centralnu banku. Samo da se taj, da se to zakonsko rješenje napravi realno i konkretno. Prema tome, mislim da ne znam zašto smo čekali do danas, da se uopće počne razgovarati o tome, a kamoli nešto realno U ovom prijedlogu Živog zida, mi vidimo, spominje se eksponencijalni porast vanjskog duga i to je činjenica, raste vanjski, raste unutarnji, raste javni dug. Ali postavlja se pitanje, jedno ključno pitanje, koje nećete moći čak ćuti niti od struke, na ekonomskim fakultetima, tko su vjerovnici tih dugova koje ima država. Znači mene interesira, koje su te bankarske institucije, kojima je Hrvatska država najviše dužna? Znači da bi mi zapravo znali tko gospodari našim ekonomskim sustavom, mi za sada to ne znamo. Znači kada pitate, tko je taj najveći vjerovnik hrvatskog javnog duga, e onda teško dolazite do tih podataka i zapravo ti se podaci skrivaju u jednoj magli, ljudi nemaju o tom informacije, ne znaju i robovi smo neznanja i dezinformacija. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, imamo nekoliko replika poštovanog zastupnika Lovrinovića je prva. Hvala. Poštovani kolega Škibola, vi ste magistar ekonomije, najmlađi zastupnik. Sjećamo se prošle godine, znači u 7. mjesecu ovaj Sabor je izabrao 3 viceguvernera i što se poslije toga dogodilo? Oni kada su došli u HNB odmah je promijenjena sistematizacija radnih mjesta, do jučerašnja dva viceguvernera, ostala su bez javnog natječaja, njima je postojeći stari guverner osigurao uhljebljenje u dva nova sektora, kao glavni ekonomist i poslovni direktor što nikada nije postojalo tamo, a ovi novi viceguverneri su dobili neke nove poslove, bitno smanjene skraćenog obujma itd. To znači smatrate li da je to izigravanje odluke sabora, sabor izabrao te ljude da rade točno one poslove koji su bili u sistematizaciji do njihovog izbora.

pa evo kad ste već spominjali odabir guvernera središnje banke, tj. viceguvernera sjećam se kada je bila ta procedura o odabiru viceguvernera i samog guvernera središnje banke, e onda je rasprava bila samo na Odboru za financije, a kada je ta točka dnevnog reda došla u Hrvatski sabor niti jedan zastupnik se nije uopće javio za raspravljanje o izboru guvernera HNB-a. Znate zašto je to bilo? To je bilo zato što je tada u tom momentu bilo polufinale, Hrvatska je igrala protiv Engleske i oni su drugi dan u Hrvatski sabor stavili da se ujutro, znači rano ujutro da se raspravlja o izboru guvernera središnje banke. Znači to su egzaktne informacije i podaci koje sada govorim. Svatko koga interesira može provjeriti, nije uopće bilo stvarne rasprave. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeća je replika poštovanog zastupnika Bunjca. Hvala lijepa zastupniče Škibola. Znači vi ste rekli jednu zanimljivu stvar, a ta je da hrvatskog gospodarstvo stalno stoji sve gore i gore, da imao demografsku katastrofu, ali da istovremeno nitko ne mijenja politiku koja se vodi. I to je doista ovako jedno zanimljivo pitanje, znači nitko ne povezuje teoriju sa praksom. Znači, ako stvari ne valjaju onda očito nešto treba promijeniti. Sasvim sigurno da bi nešto trebalo promijeniti sa monetarnom politikom, međutim nitko je ne mijenja. To vam je izgleda ne znam ko da se čovjek opeče na vatru i onda se sutra ponovno gurne ruke u vatru. Znači ne znam nešto bi se moglo naučiti iz cijele te situacije i reć pa gledaj pa možda nešto trebamo promijeniti, možda možemo biti oprezniji, možda možemo neke probleme zaobići, drugačije rješavati itd., ali toga kod nas očito nema. Hvala lijepo.

i vi možete primijetiti npr. da u ovom sustavu političkih stranaka izmjenjivanja u tom bipolarnom sustavu izmjenjivanja HDZ-a i SDP-a na vlasi da razlika između HDZ-a i SDP-a je u nekim čisto ideološkim smjernicama koje ni nisu toliko značajne. Znači te ideološke smjernice kako se izmjenjuje HDZ pa dolazi SDP različite su neke ovaj različita su neka razmišljanja, različite ideologije, ali u konačnici ono što je najvažnije, a to je ekonomska politika, a to je monetarna politika te spone ostaju nepromijenjene. Znači i HDZ i SDP po pitanju monetarne politike imaju identične stavove. **Reiner,

Evo, dat ću vam riječ, doduše ne znam kome jer ništa niste, ne može, nemojte raditi cirkus od ovoga sabora po običaju, ne može kolega Pernar jer ga niste prijavili, mogli ste ga prijaviti. Na tom piše nešto? Stvarno radite sprdačinu od ovog sabora.

da je HNB najbitnija institucija i najvažnija institucija u ovoj državi. Ukoliko HNB dobro radi svoj posao odnosno ukoliko je regulacija novca koju ona vodi ispravna tada ćemo imati dovoljno likvidnosti u zemlji, nećemo imati kreditnu krizu, nećemo imati situacije sa ilegalnim kreditnim zadrugama, nećemo imati situaciju sa valutnom klauzulom na kredite imat ćemo situaciju u kojoj je stopa realne inflacije, al pri tom mislim na inflaciju ne samo rast cijena, nego i rast plaća takva da jednostavno kroz rast plaća iz godine u godinu, mi možemo s vremenom sve lakše otplaćivati naše kredite. Opće je poznata činjenica da za novac vrijede da tako kažem pravila, kao i za sve druge robe, znači sa povećanjem novčane ponude pada cijena novca, odnosno kamata. vodio jednu ekspanzivnu monetarnu politiku, tada bi kamate na kredite bile niže nego što jesu. Naravno i kad bi eskontna stopa bila niža. Ne samo da bi kamate bile niže nego bi kao što sam objasnio, dolazilo i do toga da ne rastu samo cijene, nego da rastu i plaće. Međutim, u Hrvatskoj plaće rastu za mizerno, npr. u 2 godine porastu za 100 kuna ili recimo mirovine za 5 kuna. I naravno da je posljedica te nikakve da tako kažem regulacije novca u državi koju mi imamo trenutno kunska besparica, činjenica da ljudi skupljaju boce, to da ljudi bježe iz zemlje, da su plaće nikakve. I sad šta se događa? Država nam kao rješenje za ovu agoniju nudi što dame i gospodo? Nudi nam uvoz sobarica iz Egipta, nudi nam uvoz radnika građevinskih iz Indije, ali ne zato jer sobarica u Hrvatskoj nema, ne zato jer građevinskih radnika u Hrvatskoj nema, nego zato jer su ti radnici otišli pospremati sobe u Austriju i Njemačku i otišli su tamo na gradilišta, to je problem. Znači ono što mi u Hrvatskoj imamo je to da imamo premale plaće, država pothitno mora dizati plaće. Ukoliko država neće dizati plaće, nastaviti će se trend iseljavanja ljudi iz naše zemlje i tzv. supstituacija, odnosno zamjena stanovništva. Kuhar će biti s Filipina, građevinski radnik će biti iz Bangladeša, kao što sam rekao sobarica će biti iz Egipta ili iz neke druge zemlje itd. I mi ćemo se naći u situaciji da će u jednom trenutku svi ti strani radnici tražiti prava koja imaju domaćini. To je ono što ljudi nisu svjesni. U Engleskoj kada je bio val useljavanja tih migranata, iz zemalja Trećeg svijeta, šta Englezi su mislili, ha gledajte, oni će raditi poslove koje mi nećemo. Ma je možda hoće prva generacija, ali već druga generacija tih migranata će tražiti prava koja imaju Englezi. I na kraju što se dogodilo? To da su Englezi u Londonu manjina, da je gradonačelnik čovjek, imigrant, odnosno osoba sa migrantskom pozadinom koja nema veze sa Europom i to je trend koji se događa. Nijemci postaju polako manjina u sve više gradova i u Njemačkoj itd… I što ćemo imati na kraju? Na kraju ćemo imati to da u Hrvatskoj umjesto Hrvata žive stranci, da ti stranci će početi zauzimati političke funkcije u ovom Saboru. Ali ne stranci u smislu autohtone manjine koje su tu paralelno sa nama stoljećima nego stranci koje mi nikad do sada nismo vidjeli na ovim prostorima. Zašto ova Vlada vodi tu politiku, zašto gura tu agendu, to ja ne znam, meni to jasno nije. Da li je vama jasno? Možda vi gospodine Reiner znate bolje nego ja, objasnite zašto su plaće tako male i zbog čega naša država umjesto da mladim našim sugrađanima koji žele imati obitelj, umjesto da njima riješi stambeno pitanje i plaća režije, država to isto čini za migrante koji dolaze iz zemalja Trećeg svijeta, zašto, ne znam. Zašto za beskućnike nema mjesta u stanovima a za azilante ima? Zato jer je EU prioritet su ti migranti iz Trećeg svijeta a ne domaći beskućnici iz Hrvatske. Hvala. Hvala. I završno u ime predlagača, govoriti će poštovani zastupnik Branimir Bunjac. vam lijepa potpredsjedniče Sabora, uvažena kolegice i kolege, državni tajniče. Znači kako je počelo tako je i završilo, nismo mogli imati kvorum na odboru u 8,45, nismo ga imali u 10,30, još ga manje sada imamo ovdje, ovdje je trenutno 6 zastupnika ako računamo i potpredsjednika Sabora i to je u biti glavni razlog zašto nam je tako kako je. Znači da smo mi sad ovdje recimo radili neki cirkus, možda da sam uzeo ovu vodu pa prolio recimo na pod, možda bih završio u središnjem Dnevniku. Ali tako dugo dok pokušavamo rješavati stvarne probleme ove zemlje niti medije, niti zastupnike to ne zanima. I doista građani se često puta pitaju zašto je moja mirovina mala, zašto je moja plaća nedovoljna da preživim mjesec, zašto nema ulaganja u vrtiće, u škole, u ceste, u pruge, u ne znam zrakoplovni prijevoz, zašto su problemi sa brodogradilištima, sa poljoprivredom, sa socijalom, zašto imamo toliko beskućnika, zašto nemamo dovoljno samostalnosti, suverenosti i slobode. Odgovor je vrlo jednostavan, zbog ovoga ovdje, ovdje je odgovor. I jednostavno, tako dugo dok se ovo stanje ne promijeniti, dok ovaj Sabor ne bude imao drugačiju ulogu, znači ulogu prije svega da se opće gospoda zastupnici pojave na svome radnomu mjestu. Pa onda kada se pojave na svojem radnu mjestu da nešto rade, da odlučuju, da razmišljaju, da su se spremni suprotstaviti svojim stranačkim šefovima, dotle jednostavno nam neće biti bolje. To se može učiniti samo na način da dođu potpuno novi, nepotrošeni ljudi jer ovi su već odavno potrošeni. SDP se raspao po šavovima, oni jednostavno više ne postoje, tu više ja ni ne znam tko je član SDP-a, tko nije, tko je žetončić, tko je kupljen, tko će sutra biti kupljen, itd.. HDZ nekada u doba Franje Tuđmana išli su na izbore sami, bez ikakvih koalicija, pobjeđivali su u prvom krugu, sada već moraju, koliko je tu vladajućih koaliacija, 18, 20 stranaka, pa to više bog, otac ne može prebrojati tko sve čini vladajuću koaliciju. I sa tim svojim koalicijskim partnerima ne mogu dobiti više od 30% glasova. Ne mogu i to samo zahvaljujući tom izbornom sustavu i recimo to tako jednoj mašineriji stranačkoj koja odrađuje te izbore izbore su oni još na vlasti ali nisu ni sjena onoga što su nekada bili, ta stranka je duboko premrežena frakcijama, međusobnim sukobima i mržnjom i dogodit će joj se isto ono što se dogodilo i SDP-u, samo kad izgube vlast i tada će se otvoriti prostor za neke nove stranke i neke nove opcije i dobro je što sve relevantne ankete pokazuju da među mladim biračima, osobito onima do 30 godina, Živi zid apsolutno dominantna stranka. I padale su velike sile i padale su dinastije Karadžordževića i padale su komunističke stranke i Berlinski zidovi za koje se mislimo da nikada neće pasti, e tako će pasti i ova politika koja definitivno ne donosi ništa dobroga, ali evo, još se uvijek održava na životu i održavat će se nažalost još jedno vrijeme. Možda ako se probudimo, ako se trgnemo, možda već 26.5., za 3 i pol tjedna možemo neke stvari promijeniti. Možda je moguće da ova Vlada jednostavno padne i samo je pitanje na nama što ćemo odlučiti, odluka je uvijek isključivo samo na nama, kako se kaže, promijeni sebe, pa ćeš promijeniti čitavi svijet. Toliko o tome za danas, hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu u ovoj točci, a glasovati ćemo kad se steknu uvjeti. Mi ćemo se vidjeti ponovo u utorak, 7. svibnja u 9,30 sati i prva točka bit će Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, prvo čitanje, P.Z. br. 633. Želim vam ugodan vikend.